Продължаваме с Доклада, и за преодоляване на последиците, № 154-01-7, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 29 януари 2021 г. и приет на първо гласуване на 5 февруари 2021 г.“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 за наименованието на Закона, като преди думата „допълнение“ се добавя „изменение и“. Има предложение на народните представители Александър Иванов и Александър Мацурев.

5: „(5) Обезпечителни мерки не се налагат и действия по принудително изпълнение не се извършват до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка върху парични средства, изплатени на работници и служители като компенсации въз основа на акт на Министерския съвет във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19. Не подлежат на изпълнение запорни съобщения върху вземанията на работниците и служителите по изречение първо, включително постъпили по банковите им или други платежни сметки.“ предложение на народния представител Александър Сабанов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. „Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. В чл. 6в, ал. 1 след думите „държавна собственост,“ се добавя „както и органите за управление на държавните предприятия и търговските дружествата със

текста на вносителя за наименованието на Закона с предложението за допълнение, направено от Комисията, както и предложението на Комисията за създаване на два нови параграфа – 1 и 2, с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували

предложение на народните представители Александър Иванов и Александър Мацурев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 4: „§ 4. § 4: „§ 4. В чл. 15а се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 се създава изречение второ „Средства може да се осигуряват и чрез допълнителен трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването.“ 2. Създават се ал. 2 – 4: „(2) Министерството на здравеопазването може да изплаща допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявеното извънредно положение, съответно на извънредната епидемична обстановка, включително за дейности, свързани с поставяне на ваксини срещу COVID-19. (3) Ограниченията по чл. 67, ал. 9 и 10 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 15 и 16 от Кодекса на труда може да се превишават до размера на възнагражденията по ал. 2 и дължимите върху тях осигурителни вноски. (4) Периодичността на изплащане на възнагражденията по ал. 2 се определя със заповед на министъра на здравеопазването, като не се прилагат ограниченията по чл. 67, ал. 8 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 15 от Кодекса на труда.“ труда.“ Има предложение на народните представители Александър Иванов и Александър Мацурев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5. В чл. 26б се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) На микро, малки и средни предприятия, които в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването при извънредна епидемична обстановка са преустановили дейността си след 1 ноември 2020 г., се предоставят безвъзмездни средства в размер на процент от оборота им без ДДС за същия календарен период в рамките на периода от 1 март 2019 г. до 29 февруари 2020 г. включително, за срок до отпадането на съответното основание за преустановяване на дейността. За предприятия, които след 1 януари 2020 г. са започнали/възобновили дейност, която е преустановена в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването, безвъзмездните средства са в размер на процент от оборота им без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена дейността. Средствата по предходното изречение се предоставят за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца.“ 2. В ал. 2 се създава изречение второ: „В процедура чрез подбор на проектни предложения може да участват и безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена на лица, които нямат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. от Данъчно осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задълженията им са отсрочени, разсрочени или обезпечени,

Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 1 с редакционните поправки, предложени от Комисията, и предложенията на Комисията за създаване на два нови параграфа – 4 и 5, с текст по Доклада на Комисията. Гласували

2. членове на дипломатически и консулски представителства и на представителства на международни организации, акредитирани в Република България, както и членове на техния административно технически и обслужващ персонал. 3. членове на семействата на лицата по т. 2, които живеят с тях в едно домакинство в Република България. (2) Условията и редът за ваксинирането на лицата по ал. 1 се определят в националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 7 декември 2020 г.“ „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

„В Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 104 от 2020 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:“.

предложение на Комисията за създаване на нов § 6 с текст по Доклада на Комисията; текст на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, както и

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 8: „§ 8. В Закона за корпоративното подоходно облагане В § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби се създава изречение „Юрисдикции с преференциален данъчен режим са и държавите/териториите, включени в Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.“ Комисията. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 16: „§ 16.

в т. 1 думите „числови лотарийни игри бинго и кено“ се заменят с „числова лотарийна игра бинго“; б) в т. 4 думите „и лото“ се заменят с „лото и кено“. 5. В чл. 34, ал. 2, т. 6 думите „съответно – комуникационно оборудване, както и максимален брой едновременни игрални сесии, съответстващ на броя игрални места на виртуалното игрално оборудване за съответната интернет страница“ се заменят със „съответно при онлайн залагания – наименование, тип и версия на комуникационното оборудване.“ 6. Член 42, ал. 3 се изменя така: „(3) Не се допуска експлоатация в страната на игрално оборудване и джакпот системи за хазартни игри от тип и модификация, които не са вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2 на база изпитвания от вписана в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 лаборатория и при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 42, ал. 2.“ В чл. 45а досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2: „(2) Не се допуска използване на устройства на самообслужване за организиране на лотарийни игри, които не са вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2 на база изпитвания от вписана в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 лаборатория и при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 42, ал. 2.“

„Игра бинго Чл. 57. (1) Играта бинго е хазартна игра, при която се залага върху една или повече числови комбинации и се изтеглят определен брой числа, формиращи печелившите комбинации. (2) При играта бинго се залага с талони, върху които предварително са отразени комбинации от числа. (3) Когато играта се организира в игрална зала, талоните за участие са ценни книжа, издавани от държавата. Те се предоставят на организаторите от Министерството на финансите срещу заявка. (4) Размерите на печалбите при играта бинго се формират като предварително определен процент от постъпленията. Най-малко 50 на сто от стойността на постъпленията от играта бинго се се разпределя между участниците под формата на печалби, които се предоставят непосредствено след обявяването им. (5) Играта бинго трябва да е осигурена с вписана в регистъра по чл. 20, ал. 2 централна компютърна система, включително система за онлайн подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите. Централната компютърна система трябва да осигурява подаването на информация към сървър на Националната агенция за приходите, като задължително осигурява онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 6.“ 10. Член 58 се отменя.“

става § 10. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 11: „§ 11.

от Закона за държавните резерви и военновременните запаси и функциите по чл. 3а от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти до окончателното фактическо предаване на активите, пасивите, архива, съхраняваните резерви и запаси от агенцията на Държавно от агенцията на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“. Финансирането на дейностите и функциите по изречение първо се осъществява чрез предоставяне на трансфери от бюджета на Министерството на икономиката по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. Произтичащите компенсирани промени по бюджетите на Министерството на икономиката и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се извършват по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси.“ Благодаря. Откривам разискванията по параграфи от 3 до 6 по вносител. Заповядайте, господин Гечев. Господин Председател, уважаеми колеги! Аз приемам Вашите разговори по времето на четенето на текстовете за хазарта. Виждам, че и Вие изпитвате някакво неудобство, защото трябва да ни е срам – народните представители, че когато се обсъждат промени в Закона за извънредното положение, когато расте броят на заразените, когато имаме проблеми в болниците, имаме проблеми с ваксинирането, някой е решил един месец преди изборите да кешира, да прибере последните пари, които може – може би да ги вкара и в изборите, и слагаме като сандвич между болниците и COVID-19, сега един месец преди изборите на някой му е претупало за хазарта и след това, господин Председател, да гледаме военновременните запаси. Това е перверзия! Така че, ако обичате, разделете – категорично трябва да се гласува против хазарта и да се върнат парите от този, който ги е взел, защото това е срамота! И да гласуваме текстовете, които наистина касаят извънредното положение и военновременните запаси на

Моля, поставете си маските, ако обичате. Колеги, поставете си маските, казах.

Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма. Параграфите са приети. А сега подлагам на гласуване текста на § 6, който придобива нова номерация 11 по редакция на Комисията. Гласували

на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

а) в ал. 5, т. 2 накрая се добавя „и от семейства на роднини или близки и доброволни приемни семейства по ал. 2“. б) Създава се ал. 9: „(9) Размерът на месечната помощ за семейства на роднини или близки и доброволни приемни семейства, когато настаненото дете е с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, се намалява с размера на месечните финансови помощи, които семействата получават за детето съгласно Закона за закрила на детето.“ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 12:

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 13. По § 9 има предложение на народния представител Виолета Желева и група народни представители. „В Преходни и заключителни разпоредби, в § 9 се правят следните изменения: „1. Създава се нова т. 1: „1. В чл. 93, ал. 2 се създава т. 3: „3. Самотно живеещи пълнолетни лица с трайни увреждания без чужда помощ, които не получават грижа в домашна среда по реда на друг закон.“

Госпожо Желева, във Вашите очи чета желание да се изкажете. Даже ръка не вдигате, но вече Ви познавам по-добре.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

Съгласно сега съществуващата дефиниция по Закона за социалните услуги или чл. 93, ал. 2 имат право на асистентска подкрепа лицата в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен намалена работоспособност и деца с трайни увреждания – пълнолетни лица с трайни увреждания, с определена чужда помощ, които не ползват асистентската подкрепа, помощ за осигуряването на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Получава се така, че в тези две хипотези остава една трета група, която е с определена степен на нетрудоспособност, остават необхванати, защото има ограничение и в Закона за социалните услуги, и в Закона за личната помощ. Именно заради това от общините предлагат да бъдат включени тези хора, които остават извън обхвата на асистентската подкрепа. Затова съм направила и това предложение, което те предлагат – да бъдат включени самотно живеещите пълнолетни лица с трайни увреждания без чужда помощ, които не получават грижа в домашна среда по реда на друг закон. Предполагам, че колегите от ГЕРБ ще извадят от десет кладенеца вода, за да кажат, че това предложение не е разумно, че се получава припокриване, че може да се ползва помощ по друг закон – по Закона за личната помощ, но там няма да влизам в конкретика и да Ви цитирам точно определени членове, да Ви докажа, че има ограничение в този закон. Но какво се случва? Да, ще кажете, че не може да се приеме, както винаги. както винаги. Всъщност от един закон в осми или в този, който сега разглеждаме, Вие предлагате промяна на примерно на лотарийните игри бинго, лото и и кено. Така може да се промени Законът за мерките за извънредното положение и какво извънредно има в това, но не може, когато има едно разумно предложение, което е предложено от общините, като искам да отбележа, че една голяма част от кметовете на тези общини са от ГЕРБ, колеги! Затова преминавам към второто предложение, което сме направили. Както много често се случва, едно нещо няма да приемем и ще го отложим в годините занапред. Може би за 2024 г., когато най-вероятно ще се изготви и Националната карта на социалните услуги?! Защото това предлагате сега – тя да бъде отложена, след като се изготви и преброяването на населението. С това е вързано и следващото ни предложение, с което новите стандарти за социалните услуги се отменят. Отменят се пак за незнайно кога. Но аз искам да Ви припомня – може би преди две-три години и оттогава до днес слушаме и заместник-министри, които ни казват, че, видиш ли, с новите стандарти ще се подобри качеството на социалните услуги, също така ще се подобри възнаграждението на социалните работници. И какво виждаме сега, в този момент?! Ние казваме, че ще ги отложим за още две, три или четири години! За това, което е нужно да се направи за качеството на социалните услуги, за подобряването на обхвата на социалната услуга, така че да бъдат обхванати повече хора, Вие ще кажете: не, а на хазартните игри ще кажете: да. За пореден път виждаме какъв е приоритетът на това управление. Благодаря Ви, колеги. И все пак Ви моля за разум – предложението е от Националното сдружение на общините, и Ви моля да припознаете това предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря Ви. Има ли реплики?

ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, подкрепено от Комисията. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 15: „§ 15.

от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“ 2. В Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. ...) в заключителните разпоредби се правят следните изменения:

„за втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в

ал. 1 в текста преди т. 1 думите „за 2022 г.“ се заменят със „за втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.,“;

на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.“. По § 10 има предложение на народните представители Александър Иванов и Александър Мацурев. Комисията подкрепя предложението.

Параграфи 4 и 7, които влизат в сила от 1 януари 2021 г. 2. Параграф 5, който влиза в сила от 11 декември 2020 г. 3. Параграф 15, т. 1 относно чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, който влиза в сила от 20 април 2019 г.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение в днешната законодателна програма да бъде включена т. 6 от вчера – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите с вносител Министерския съвет.

Двата параграфа са приети, с което приключихме с този законопроект. Моля народните представители да останат по местата си, тъй като предстои гледането на един много важен закон – важен и кратък: Кой ще запознае Народното събрание с Доклада? Госпожо Дариткова, трибуната е Ваша, за да направите резюме на Доклада за първо гласуване. ДОКЛАДЧИК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 внесен от Министерския съвет на 11 януари 2021 г. На свое редовно заседание, проведено на 28 януари 2021 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2021 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова, заместник-министърът на правосъдието господин Евгени Стоянов; представители на: Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската агенция за безопасност на храните, Националното сдружение на общините в Република България и на съсловните организации в сферата на здравеопазването. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Светлана Йорданова, която информира народните представители, че настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от привеждане в съответствие на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите с общите изисквания на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление. Съгласно действащите разпоредбите на горепосочените закони отделните административни режими следва да се уреждат на ниво закон с ясно посочване на изискванията за извършване на отделните административни услуги, сроковете, процедурите и необходимите документи. Във връзка с това се предлага разрешителните режими, които към момента са регламентирани в подзаконови нормативни актове, да бъдат уредени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Предлага се промяна в състава на Националния съвет по наркотичните вещества с цел осъществяване на по-ефективна работа на Съвета чрез включване на лица, на които контролът върху наркотичните вещества е в тясната отраслова компетентност. Като заместник-председател се включва ресорен заместник-министър на здравеопазването вместо заместник-министър на правосъдието, тъй като в неговите функции е включена дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и общинските съвети по наркотичните вещества. Предвижда се в състава на Съвета да бъде включен заместник-министър на вътрешните работи вместо главния секретар на Министерството на вътрешните работи във връзка с неговите компетенции. Също така се дава възможност като членове на Експертния съвет по лечение на зависимости да се включат и други специалисти с опит в лечението на зависимости, като психолози и социални работници, тъй като тяхната професионална компетентност би имала важно значение в работата на Съвета. Предвижда се общинските съвети по наркотични вещества да бъдат заменени с областни съвети по наркотични вещества, за да може дейностите по намаляване търсенето на наркотични вещества да бъдат ангажимент на всички общини в областта, а не само на общините, които са административни центрове. Регламентира се съставът на съветите, а имено председател, двама заместник-председатели, секретар и членове, като председател на съвета ще бъде областният управител, а като членове в състава на съвета се предлага да бъдат включени всички кметове на общини, които са на територията на съответната административна област. Областните съвети ще приемат общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества в съответствие с Националната стратегия за борба с наркотиците. Със Законопроекта се създават центрове по превенция на зависимости от наркотични вещества в общините, които са административни центрове на области. Те ще се състоят от директор, заместник-директор и експерти и ще разработват общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, ще осъществяват дейности по Националната стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, ще събират, съхраняват и анализират информацията на областно равнище, която е необходима за изпълнение на националните и общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. предложените промени се цели подобряване на оперативната работа на съществуващите към момента общински съвети по наркотични вещества и превантивно-информационни центрове по изпълнение на националната политика по намаляване търсенето и предлагането на наркотични вещества. По този начин ще се осъществява цялостен, всеобхватен и ефективен контрол върху превенцията на употребата на наркотични вещества, както и контрол върху разходването на средствата по делегираните бюджети. Дейностите по Националната стратегия ще се изпълняват повсеместно, като ще бъдат обхванати максимален брой нуждаещи се лица. Оптимизира се и контролът върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества, като наред с регионалните здравни инспекция като контролни органи се определят и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, и Националният център по обществено здраве и анализи. Действащите разпоредби на Закона относно забраната за транзит през територията на страната на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП се привеждат в съответствие с текста на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г. и Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г., съгласно които транзитът е забранен, с изключение на случаите, в които има издадено разрешително за износ от компетентните органи на държавата износител. цел намаляване на административната тежест за бизнеса се предлага установяването на съответствието на фактическите условия с изискванията към сградите и помещенията, в които ще се осъществяват дейности с наркотични вещества, да се извършва въз основа на копие от част „архитектурна“ на одобрения проект или на екзекутивната документация или архитектурен проект-заснемане на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества. Предвижда се отговорните магистър-фармацевти по чл. 34 от ЗКНВП да бъдат в трудово правоотношение, съответно с договор за възлагане на управлението, като това обстоятелство ще бъде служебно установявано в хода на административната услуга по издаването или промяната на лицензиите. По този начин ще се гарантира спазването на предвидените в закона функции и отговорности, вменени на магистър-фармацевта по чл. 34 от Закона. Предлага се отпадане на изискването за издаване на наредба на Министерския съвет предмет определяне на реда за издаване на разрешение за снабдяването и съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в специалните складове на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и във Извършеният анализ показва, че съществуващата нормативна уредба на Закона за държавните резерви и военновременните запаси и подзаконовите нормативните актове към него е изчерпателна по отношение на специфичните дейности, осъществявани в държавните резерви и военновременните запаси, включително тези със снабдяването и съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Съгласно направените изменения в чл. 55, ал. 1 от Закона не е необходимо същите да получават лицензия или разрешение за осъществяване на тези дейности по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Регламентират се условията и редът за снабдяване и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни състояния на борда на кораби и въздухоплавателни средства, да се определят с наредба на министъра на здравеопазването. Предлага се прецизиране на забраната за реклама на наркотични вещества и растения от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗКНВП и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, като целта е да се обхванат всички хипотези на рекламата, като по смисъла на § 1, т. 29 или 30 от Допълнителните разпоредби на закона е налице реклама само когато тя е осъществена пред обществеността. Прецизират се и разпоредбите, касаещи извършването на дейности с прекурсори и съхранението на представителни проби от иззети незаконно засети растения, наркотични вещества и прекурсори. Към институциите, извършващи експертно изследване на наркотични вещества, се добавя и Военномедицинската академия, като по този начин ще се осигури възможност специализираните химико-токсикологични химико-токсикологични лаборатории максимално бързо да идентифицират наркотични вещества и последвалите диагностично-лечебни дейности в редица случаи, свързани с употреба или отравяне, както и извършването на други спешни изследвания на наркотични вещества по разпореждане на органите на досъдебното производство и съда. Със Законопроекта се осигурява и прилагането на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества,

2015/1013 на Комисията от 25 юни 2015 г. Въвежда се административнонаказателна разпоредба при нарушаване на условията и реда, при които е издадено разрешение за дейности по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП. Министерството на икономиката, Министерството на правосъдието, Държавна агенция „Национална сигурност“, Агенция „Митници“ и Българската асоциация на зъботехниците подкрепят предлаганите нормативни промени без забележки и предложения. Принципна подкрепа за Законопроекта се изразява от Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието, храните и горите, Националното сдружение на общините в Република България и Българския фармацевтичен съюз, като конкретните предложения по отделните текстове на разпоредбите се съдържат в писмените им становища. В хода на дискусията народните представители поставиха конкретни въпроси във връзка с текстовете на някои от предлаганите разпоредби и обърнаха внимание на факта, че някои от предложените изменения и допълнения будят известно притеснение, поради което следва да бъдат поставени на допълнително обществено обсъждане с всички заинтересовани страни, преди да се вземе окончателно решение. Беше посочено, че част от нормативните промени следва да бъдат преосмислени и прецизирани между първо и второ гласуване на Законопроекта, като се вземат предвид и постъпилите в Комисията писмени становища. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати 11 гласа „за“, без „против“, 8 гласа „въздържал се“ Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2021 г.“ позволява и резюме на Доклада, не е нужно да го четете целия.

Уважаеми господин Председател, колеги! Ще представя резюме на: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2021 г. На свое редовно заседание, проведено на 3 февруари 2021 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2021 г. На заседанието присъстваха: Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването, Венда Зидарова – началник-отдел „Контрол на наркотичните вещества“, старши комисар Калин Ленков

стои изпълнението на Решение на Министерския съвет № 704 от 2018 г. относно намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност. От Министерството на вътрешните работи изказаха подкрепа за Законопроекта, като възразиха срещу включването на заместник-министър на вътрешните работи на мястото на главния секретар на Министерството на вътрешните работи в състава на Националния съвет по наркотичните вещества.

предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 11

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 21 януари 2021 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2021 г. С предложените законови промени се постига изцяло преминаване на разрешителните режими на ниво закон, като промени по същността на регулацията не се предвиждат. Предлага се промяна в състава на с цел осъществяване на по-ефективна работа на Съвета чрез включване на лица, на които контролът върху наркотичните вещества е в тясната отраслова компетентност. Предвижда се общинските съвети по наркотични вещества да се заменят с областни съвети по наркотични вещества, за да може дейностите по намаляване търсенето на наркотични вещества да бъдат ангажимент на всички общини в областта, а не само на общините, които са административни центрове. Създават се центрове по превенция на зависимости от наркотични вещества в общините, които са административни центрове на области, в които ще се разработват общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. Предвижда се оптимизиране на контрола върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества, като наред с регионалните здравни инспекция като контролни органи се определят още Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Националният център по обществено здраве и анализи. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря. Благодаря, господин Динев. Давам думата за изнасяне на Доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Господин Бойчев, заповядайте.

2021 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 3 февруари 2021 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. На заседанието присъства Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването, която представи Законопроекта. Според вносителя целта на предложения законопроект осъществяване на промени в разрешителните режими, които към настоящия момент са регламентирани в подзаконови нормативни актове и привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. При преминаването на режимите на законово ниво не се предвиждат промени в същността на регулацията. След гласуване с резултати 11 гласа „за“, 8 гласа „въздържал се“ и без гласове „против“ Комисията по икономическа политика и туризъм следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2021 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Бойчев. Бойчев. Доклад на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика и контрабандата.

На свое редовно заседание, проведено на 14 януари 2021 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2021 г. На заседанието присъстваха от Министерството на здравеопазването: Светлана Йорданова – заместник-министър, и Венда Зидарова – експерт. Законопроектът беше представен от госпожа Светлана Йорданова, която запозна народните представители с основните промени. Предлаганият Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите има за цел да приведе в изпълнение приетите с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. мерки за трансформация на модела на административното обслужване в България. Със Законопроекта се цели да се осъществят промени в няколко основни направления. Разрешителните режими, въведени със Закона, са регламентирани в подзаконови нормативни актове, поради което е налице несъответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. С настоящите промени се цели изцяло преминаване на режимите на ниво закон, като промени по същността на регулацията не се предвиждат. Предлага се промяна в състава на Националния съвет по наркотичните вещества с цел осъществяване на по-ефективна работа на Съвета чрез включване на лица – ресорен заместник-министър на здравеопазването и заместник-министър на вътрешните работи, на които контролът върху наркотичните вещества е в тясната отраслова компетентност. Предлага се общинските съвети по наркотични вещества да се заменят с областни съвети по наркотични вещества, за да може дейностите по намаляване търсенето на наркотични вещества да бъдат ангажимент на всички общини в областта, а не само на общините, които са административни центрове. Създават се центрове по превенция на зависимости от наркотични вещества в общините, които са административни центрове на области. С предложените промени се цели оптимизиране и подобряване на оперативната работа на съществуващите към момента общински съвети по наркотични вещества и превантивно-информационни центрове по изпълнение на националната политика по намаляване търсенето и предлагането на наркотични вещества. В последвалата дискусия отношение взеха следните народни представители: Стефан Бурджев и Кристина Сидорова, които изразиха принципна подкрепа на Законопроекта и акцентираха върху необходимостта от засилване ролята на общинските центрове по превенция. След направеното обсъждане и проведеното гласуване с 14 гласа „за“, без „против“ и 3 гласа „въздържал се“ Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2021 г.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Костадинова. Откривам разискванията по Законопроекта.

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Ерменков, днес няма как да не поздравим управляващата коалиция, защото може би това е единственият закон отскоро, който минава по каналния ред, а именно чрез предложение на Министерския съвет, а не както досега – чрез група народни представители, с една-единствена цел: да се защитят лобистки интереси, които след това не декларират и конфликт на интереси от трибуната. предлаганият законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е част от един пакет, с който се цели трансформация на модела на административно обслужване в България. Със Законопроекта се целят и промени в следните насоки: разрешителния режим за производство; придобиване; внос; износ; съхранение на ограничени количества наркотични вещества. Предлага се промяна в състава на Тук основната промяна е, че в този състав се предлага от Министерството на вътрешните работи да е заместник министър, а да не е главният секретар. Според нас от „Движението за права и свободи“ трябва да си остане главният секретар, защото той е професионалист, а не политическа фигура. Аргументите, че досега главният секретар не е присъствал на заседание на Националния съвет, освен Бойко Борисов, за нас са неоснователни и считаме, че господин Борисов няма нужда от такава реклама. Предлага се общинските съвети по наркотични вещества да се заменят с областни съвети. Става ясно, че в състава на областните съвети не е предвидена възможност за участие на неправителствени организации. Това ще доведе до нарушаване на европейските политики. Според нас от „Движението за права и свободи“ това ще доведе и до утежняване на бюджета. Промените са формални и няма да подобрят дейността на Националния съвет, няма да се постигне оптимизация, а напротив – една допълнителна администрация, която ще утежни бюджета, и с това се цели създаване на нова администрация, която ще е с един политически оттенък. Става ясно за какъв оттенък говоря. Благодаря Ви за вниманието. Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2021 г. Гласували

2021 г. от: – народния представител Дора Янкова към Деница Сачева – министър на труда и социалната политика, относно работата от разстояние. Следва да се отговори в пленарното заседание на 19 февруари 2021 г. Може ли да запазите тишина? В края на краищата има народни представители, които ги интересува това, което се чете от трибуната. трибуната. Писмени отговори от: – министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на четири въпроса от народния представител Валентина Найденова; – министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Валентина Найденова; Найденова; – министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народния представител Валентина Найденова; – заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народния представител Ирена Анастасова; Анастасова; – министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Ирена Анастасова и Николай Цонков; – министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Ирена Анастасова;

Гьоков; – министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Никола Динков и Виолета Желева; – министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Десислав Тасков; Тасков; – министъра на околната среда и водите Емил Димитров на два въпроса от народния представител Георги Стоилов; – министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Георги Стоилов; Георги Стоилов; – министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Елена Пешева.

господин Председател. Уважаеми министри, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Председател, през последните дни град Кюстендил вече премина границата от 300 заразени на 1000 от COVID-19. Хората в Кюстендил са притеснени. В тази връзка аз и колега от парламентарната група на БСП във вторник зададохме въпрос към министъра на здравеопазването за днес, петък. Да дойде и от тази трибуна да отговори: защо се допусна това; какви са в готовност ли е болницата в Кюстендил, тъй като имаме информация, че там нещата не стоят добре? За съжаление, хората очакваха днес отговор от най-високата трибуна, виждаме в парламентарния контрол, че на основание чл. 96 министърът на здравеопазването Костадин Ангелов е поискал отлагане на отговора с една седмица. Уважаеми господин Председател, Вие разбирате ли до другия петък какво може да се случи с Кюстендил? Аз разбирам, но какво очаквате от мен? Процедурата е по начина на водене, нали? РУМЕН ГЕОРГИЕВ: Очаквам от Вас министър Ангелов да дойде и да отговори на кюстендилци за тези проблеми, изключително важни. Той беше във вторник в Кюстендил, но чуйте какво казва: „Това ни притеснява, тъй като не можем да намерим отговори на въпросите защо това се случва. Това ни озадачава и поставя въпроси, на които не можем да намерим отговори.“ Ако министърът не може да намери отговори, да си подаде оставката. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Георгиев, без общополитически изказвания. Имате процедура по начина на водене.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди два дни председателят на нашата парламентарна група в декларация на групата изказа искрените ни притеснения по един от най-важните въпроси не само за образователната ни система, но и за цялото общество. С нагледни примери беше показано какво четат в учебниците си българските деца. Разбира се, тази позиция на „БСП за България“ не е нова. Изговорили сме я в декларации, при въпроси към министъра на образованието, в залата и на заседания на Комисията по образованието и науката. Посочвали сме примери, особено такива с подмяна на историята ни чрез игнориране на знакови събития и личности и преувеличаване на значението на други такива, но от управляващото мнозинство ги подминахте с иронични подмятания. Сигурно смятате, че така трябва да се реагира на факти, като например: в учебника по история за 10-и клас за Христо Ботев: „Под влияние на анархизма той отрича държавата, а утопичните му идеи за бъдещето на българското общество са свързани и с възгледа за обща борба на народите за социална справедливост.“ Тоест казвате на децата, че Ботев е анархист, а борбата за социална справедливост е утопия. След като така е представен Ботев, нищо не пречи в Историята за 7-ми клас да има само едно изречение за кланетата в Батак и Батак и Перущица: „В Батак и Перущица зверски са избити хиляди жени, деца и старци.“ Повече има написано за Александър Цанков. Явно той трябва да остане в съзнанието им, а не мъченическата смърт на невинни българи!? В 10-и клас Руско-турската война от 1877 – 1878 г. вече не е освободителна, а е просто война. Няма и дума за геноцида над българите в Одринска Тракия през Балканската война 1913 г., когато османската армия избива и прогонва българите от тази плодородна и богата земя и Одринско се обезбългарява. Няма нищо написано за положението на българите в Западните покрайнини. В учебника „Човекът и обществото“ за битката при село Ключ само се споменава. Спестен е фактът, че войниците са ослепени и оставени на 100 души по един водач, нито се споменава името на император Василий, наречен Българоубиец. Турското робство вече дори не е османско владичество, а чуждо владичество. Борбите срещу това владичество са на една страница. Хайдутите само се споменават. За делото на Васил Левски има само осем реда. Априлското въстание и освободителната война са в една страница. Липсва и хан Омуртаг – ханът строител. Липсва разказът за Патриарх Евтимий, който поема защитата на Търновград. Ето това се нарича подмяна и изкривяване на историята. И както пише един уважаван професор в Софийския университет: „Създаването и производството на учебници се превърна в открит печалбарски бизнес един от най-грубите и вулгарно отричащи финансовите печалби на издателствата и авторските колективи.“ Краткотрайните и бурни дискусии около учебниците, организирани от злободневните телевизионни предавания, заклеймиха учителите, училищните ръководства и едноименни автори, а интересите на децата ни, на бъдещето ни. Гротескно е да се твърди, че това е плурализъм и демокрация в образованието. Всичко това и още много такива факти са ни предоставени от учители. Да, тези, които оценяват учебниците, но те оценяват това, което им е предоставено, а то е предоставено с благословията на МОН. Съвсем отделна тема е как се организира и провежда така нареченото оценяване. Десетки и стотици учебници – за по няколко дни, понякога даже и за часове. Знаете ли как завършват примерите? Един колега, учител по история: „Аз очевидно си преподавам без учебник. Другото е безобразие.“ И колежка от начален етап: „По принцип аз гледам само заглавието на урока, размножавам материали и диктувам факти, ако трябва да учат от учебника, нищо няма да се получи.“ Ето това е оценката на учителите за учебното съдържание и качеството на учебниците, а оценката на децата е в много, много често срещаните думи – „чета го, но не го разбирам“. Една от причините за увеличаващата се функционална неграмотност е тази – учебно съдържание, несъобразено с възрастовите особености на децата с всички последици от това. Изход има! Това е пълен преглед на учебните програми и учебното съдържание – нови учебници с език разбираем и достъпен за децата, и един учебник по предмет за клас. В тази връзка въпросът Ви от миналия ден, като реакция на тази теза, всъщност издава начина Ви на мислене. Веднага попитахте кое издателство ще ги издава, тоест къде ще отидат парите за учебници. Ще ги издават държавните институции. Проблемът с учебното съдържание и какво учат децата ни е основен за образователната система и за качеството на образованието. Той има решение и то не е това, което управляващата партия ГЕРБ ни предложи през последните 10 години. Резултатите от обучението на учениците го доказват. Необходима е промяна и тя ще се случи! Благодаря. Благодаря, госпожо Ненчева. Заповядайте, госпожо Дамянова, за изказване, извън обсъждания дневен ред – право на всяка парламентарна група. МИЛЕНА Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Политиката изисква две неща – зрялост и отговорност. Доста обидно е за толкова години опозицията да не научи, че има сектори, за които е напълно недопустимо да се говори непрофесионално. Няма предизборни кампании, които да си заслужават да изсипеш толкова много неистини, да подцениш усилия, усилията на толкова много учители, учени, експерти и да пренебрегнеш труда им. Твърде жалко е, че се хаби парламентарно време за подобни речи. Образователната система и учебниците обаче не са на ГЕРБ – не е опитно поле за партийно говорене. Подобни приказки нарушават доверието на гражданите. От БСП твърдят, че образованието щяло да бъде приоритет. Ама, уважаеми колеги, образованието вече е приоритет и то не от вчера, и то не от днес. Да, благодарение на безкрайно многото усилия от страна на ГЕРБ, на цялото управляващо мнозинството да поддържа политика на устойчивост за системата. Извинявайте, твърде плоско е да говорите за един учебник. Твърде недалновидно, да не кажа глупаво, е да вадите цитати от учебниците, с които да илюстрирате колко зле бил образователният процес. Кого заблуждавате с тях? Учебниците са публични. Да бяхте попитали който да е преподавател, например по български език и литература, преди например онзи ден да накарате Вашия лидер да направи публичен гаф. Въпросът не е в учебниците. Въпросът е какво и как да направим, за да имаме образована нация. Очевидно няма да водим с Вас подобна дискусия. Не приемам за сериозно твърдението, че пътят на образованието във века на дигиталните технологии, на поколението „Z“, на креативните идеи, на социално отговорните хора минава през посланието Ви: „Ще се справим, ще се оправим с един учебник, с връщането на двойките като наказание за всеки ученик, който не слуша, с модела „учителят преподава – ученикът мълчи“. ГЕРБ винаги сме имали ясна позиция и ясен ангажимент кои са стъпките ни към съвременното образование на база българските традиции. Зад нашите усилия стои експертизата на хиляди професионалисти в детските градини, училищата, университетите. Напълно наясно сме, че за да се случи един процес, е нужно много. Затова подкрепихме образованието с милиарди левове и си поставихме за цел да инвестираме в учителя не само средства за достойни заплати, а и в квалификация, професионализъм, кариерно развитие и най-вече свободата да бъдат най-добри за своите ученици. Нека да не забравяме – учителите бяха миналата година на първа линия и още са. Справиха се в една ситуация напълно непозната за света, затова никога не е малко и не е късно да им благодарим. Тези учители са хората, които определят политиките в образованието – не политиците – ние само ги отстояваме. Българските ученици имали недостатъчно добри резултати на международните изследвания за грамотност и това било показателно, че образованието се нуждае от промяна. Образованието се нуждае от доверие, от спокойствие, от ясни ангажименти и конкретни цели. И ако слушахме Вас, колеги вляво, още щяхме да си говорим за неосъществени реформи. Образованието се променя и, честно казано, аз съм сигурна, че ако направим състезание между ученици и някои от колегите тук по функционална грамотност, за България“: „От Вашата група, да.“) Уважаеми народни представители, мога да изрецитирам дълъг списък от нещата, които са обещани и изпълнени в този сектор по време на управлението на ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Няма да го направя. Ще кажа само едно: имаме стабилни основи за ново модерно образование от детската градина до висшите училища. Знаем как да продължим и какво ни е необходимо за това. Никога не сме си позволявали да правим и предлагаме промени, без да сме убедени, че те са искани и има разбиране за тях. Никога не сме искали нещо на всяка цена и често сме давали крачка назад, когато има разбирането, че за нещо е рано или животът е поставил други условия. В едно обаче сме безкомпромисни – последователност в политиката, която изисква и дава повече подкрепа за по-образовани поколения. Зад тези мои думи стоят конкретни политики, нови учебни планове, повече свобода на учителите, повече нови модели, повече иновации в училище, повече модерни кабинети, повече споделяне на добри практики, повече нови технологии, повече самостоятелност и избор за децата, за учениците, и техните семейства, повече възможности за по-добра лична и професионална квалификация. Накрая, моля, не използвайте образованието за предизборна дъвка. Не прави чест никому. Дебатите и споровете са много важни за конкретните политики, но политиканстването е пагубно за всички. Благодаря, госпожо Дамянова. Повече от ясно е, че това не е предизвикана импровизация. Добре сте се подготвили, чудесно – стратегически ход. Преминаваме към парламентарен контрол – първият въпрос е към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въпросът е от народния представител Севим Али относно изготвяне на Проект и съпътстващи процедури по обследване на терен за изграждане на обходен път

Уважаеми министри, уважаеми дами и господа народни представители! В момента се прави основен ремонт на път 33 км от Айтоския проход – път Ш-208 Провадия – Дъскотна – Айтос, който е с много интензивно движение, поради факта че същият участък се явява главна артерия, обслужваща пътникопотока от граждани и работници на община Руен и община Айтос.

За осъществяването на Проекта ръководството на ДПС, ръководството на община Руен и парламентарната група на ДПС настояхме и положихме огромни усилия в продължение на години, защото с изпълнението на Проекта ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътя, както и ще се повиши безопасността и удобството при пътуване. Сериозен проблем обаче, колеги, създава трафикът на тежкотоварните и леките автомобили през цялата година, но най вече през летния сезон по този път, като цялото движение преминава през град Айтос. Това години наред прави пътя през града опасен. Десетки са пътните инциденти през годините. Последният тежък пътен инцидент на това място, който завърши с фатален край, бе през есента на миналата година, когато по главния път през Айтос ТИР губи управление и, първо, блъска пресичаща на пешеходна пътека жена, след което се врязва в колона от 11 автомобила, които чакат на светофара. В следствие на удара се самозапалва джип, а пътуващата на задната седалка 28-годишна жена, за съжаление, загина на място. Само ден след нещастния инцидент, кметът на града предложи да бъде изграден обходен път, който да изкара движението извън града и да гарантира безопасността на участниците в движението и на жителите на град Айтос. В тази връзка моят въпрос към Вас, уважаема госпожо Министър, е: предвидено ли е през настоящата 2021 г. да бъде изготвен Проект за обходен път? Планирани ли са съпътстващи процедури по обследването на терена и има ли някакъв срок за тяхното приключване? Благодаря. Госпожо Министър, заповядайте за отговор. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Али, уважаеми госпожи и господа народни представители! Извеждането на трафика извън населените места чрез изграждане на обходни инфраструктурни съоръжения е сред основните изисквания на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ при подготовката на процедура за избор на проектант на пътни инфраструктурни проекти, които са ново строителство, целящи извеждането на интензивното движение тъй като безопасността на движение е наш основен приоритет. Всеки един такъв Проект се обсъжда и съгласува с всички компетентни институции, както и с местната власт. Подобно инвестиционно намерение най-малко трябва да бъде съобразено с Общия устройствен план на съответната община и с териториалните планове за развитие на региона. Към момента в Агенция „Пътна инфраструктура“ не е обсъждан въпросът и не е имало среща, на която да бъде обсъден въпросът за изграждане на обходен път на град Айтос. Дейности по обследване на терена и възлагане на обществена поръчка за изготвяне на Проект за строителство на обход на Айтос към настоящия момент не са включени в Инвестиционната програма за 2021 г. За изграждането на подобен обект, както е обходният път на град Айтос, следва да се предприемат редица подготвителни процедури, избор на целесъобразен вариант от техническа, икономическа и екологична гледна точка, при необходимост изработване на подробен устройствен план – парцелиран план и провеждане на отчуждителни процедури. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в частност Агенцията „Пътна инфраструктура“ имаме готовността да обсъдим всяко едно предложение, което е свързано с извеждането на трафика от град Айтос, както с народните представители, така и с местната власт, с общинската администрация. Чрез различни възможности за финансиране, знаете, че Агенцията полага усилия за подобряване на експлоатационното транспортно състояние на път III-208 Провадия – Дъскотна. Вие споменахте преди малко, че през 2020 г. започна рехабилитацията на над 33 км от трасето, което преминава през Айтоския проход, и цитирахте и сумата 24,3 млн. лв. Срокът на изпълнение на строително-монтажните работи е 15 месеца и до есента на 2021 г. трябва да бъде завършен. Разделен е на два лота. В допълнение ще Ви информирам, че Агенция „Пътна инфраструктура“ предвижда, за да има хомогенизиране на пътната настилка да възложи изработването на технологичен проект за превантивен ремонт на още 10 км от път III-208 – от края на лот 30

на град Айтос към път III-208 – Провадия – Дъскотна – Айтос. Поставяйки този въпрос на Вашето внимание, по този начин, уважаема госпожо Министър, изразявам тревогата не само на жителите на град Айтос, но и на онези ползватели от Бургаска, Варненска, от Шуменска област, от цялата страна, които ежедневно ползват тази пътна отсечка. Ние настояваме час по-скоро Министерството на регионалното развитие и благоустройството да вземе мерки за проектирането и изграждането на този път. Както и Вие казахте, след приключването на ремонта на пътя Провадия – Дъскотна – Айтос той ще стане още по-приветлив и ще се ползва от повече хора. Това означава, че трафикът ще бъде още по-интензивен, тъй като това е най-пряката връзка между Бургаска и Варненска област целият този трафик ще продължава да преминава през град Айтос. Не дай си боже, това е предпоставка за пътнотранспортно произшествие като това от миналата година – от месец септември-октомври, когато, за съжаление, една млада жена загуби живота си и шестима души бяха ранени. Такъв важен въпрос трябва да бъде на вниманието на всички институции, в това число и на държавата, тъй като общината, както и Вие казахте, няма

Агенция „Пътна инфраструктура“ полага усилия за изграждане на много обходни пътища и извежда трафика извън градовете. В голяма част от случаите си партнираме с общините и в голяма част от изпълнените или стартиралите дейности по изграждане на обходни пътища общините поемат ангажимента да направят проекта и да направят отчуждителните процедури и да направят споразумения, АПИ изгражда инфраструктурата. Така че аз поемам ангажимента с народните представители от региона да направим такава среща с ръководството на общината. Тя трябва да бъде направена с Агенция „Пътна инфраструктура“ и да се уточнят бъдещите стъпки. Между другото, този участък не е от участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия. Аз съжалявам и изказвам съболезнования на близките на хората, които са пострадали и загубили живота си там. Така че нека предприемем заедно тези стъпки с всички народни представители от региона и местната власт и да намерим решение на този въпрос. Благодаря, госпожо Министър. С това парламентарният интерес към Вашето ведомство приключи. Желая Ви приятна работа! Продължаваме с въпроси към министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Въпрос от народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев относно поредното поемане на дълга на „Топлофикация София“ ЕАД от Българския енергиен холдинг в размер на 109 млн. лв. Кой ще изложи въпроса? Господин Бойчев, заповядайте за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! В края на миналата година стана ясно, че „Булгаргаз“ обяви, обяви, че софийската „Топлофикация“ е натрупала задължения от над 148 милиона към „Булгаргаз“ за доставка на природен газ. След това Българският енергиен холдинг пое задължението на „Топлофикация София“ в размер на 109 милиона. Уважаема госпожо Министър, това се случва за втори път във Вашия мандат. Припомням, че през 2018 г. отново Българският енергиен холдинг цедира задължението на „Топлофикация“ към „Булгаргаз“, а тогава то беше 99 милиона. Това е вторият случай. Същевременно искам само да опиша каква е ситуацията в дружеството. То се очаква тази година да приключи с може би около 59 милиона загуба,

Същевременно обявява една мащабна инвестиционна програма, в която само един от обектите, предвиден за изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF е на стойност 308 милиона. Логичните въпроси към Вас са следните: как при това състояние на софийското топлофикационно дружество ние ще гарантираме, че тези пари ще бъдат върнати към Българския енергиен холдинг? Вторият логичен въпрос е: Вие поставихте ли някакви условия към Софийската община, към управлението на топлофикационното дружество, поемайки за пореден път неговия дълг за подобрение, за по-ефективно управление, тъй като там непрекъснато се натъквахме на скандал след скандал по начина, по който се управлява дружеството и специално разходната част в компанията? И накрая завършвам с това: докога, госпожо Министър, лошото управление на софийската „Топлофикация“ и невъзможността на Столична община да сложи контрол върху това дружество ще бъде прехвърляне през заем към държавните дружества в енергетиката, по същество към всички български граждани? Благодаря Ви.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

по номинална стойност на Българския енергиен холдинг свои вземания от „Топлофикация София“ в размер на 109 млн. 946 хил. лв. Само да обърна внимание на това, че такъв тип действия всъщност не се случват за първи път. Тази практика по отношение цесиране на вземанията на „Булгаргаз“ от „Топлофикация“ води своето начало от 2002 г. Както е известно, „Булгаргаз“ е дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг, като БЕХ като финансов холдинг и в качеството си на такъв негова основна роля е да гарантира устойчивото развитие и финансовата стабилност на своите дъщерни дружества. Това впрочем е ясно уредено в Търговския закон – чл. 278, която разпоредба съответно е пренесена и транспонирана и в Устава на Българския енергиен холдинг. От друга страна, съгласно Закона за енергетиката, Вие знаете какви функции изпълнява „Булгаргаз“ – той е обществен доставчик на природен газ, има специални изключително важни функции по отношение на тези свои законови задължения. Отделно от това, ликвидността на „Булгаргаз“ в качеството му на обществен доставчик е ключова по отношение гарантиране сигурността на доставките и изпълняване на неговите лицензионни задължения. Още повече „Булгаргаз“ е страна по един друг много важен договор за България, който Вие също добре познавате. Той е подписан през месец септември 2013 г. и е договор между „Булгаргаз“ и „Азербайджан газ съплай къмпани“. Това е договорът, на база на който България ще реши на практика и своите въпроси, свързани с диверсификацията на източниците за доставка на природен газ. Всички тези важни и специфични функции на „Булгаргаз“, разбира се, са наложили и мотивирали Българския енергиен холдинг, пак казвам, в качеството му на финансов холдинг и собственик на тези дружества, да вземе съответните решения.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Октомври месец 2018 г. зададохме същия въпрос и чухме почти същия отговор. Затова пък аз ще си позволя да Ви направя и същата реплика оттогава. Цитирам стенограмата:

Вместо да има някаква схема, по която този дълг ще бъде изплатен, а не да се плащат само лихвите, Вие решавате да натоварите БЕХ с още 100 милиона тогава. Госпожо Министър, въпросът, който зададохме, е елемент от нашата загриженост за националната сигурност на държавата, чийто елемент е енергийната сигурност. На всички ни е ясно, че сумарната мощ на „Топлофикация София“ е равна на един от ядрените блокове на АЕЦ „Козлодуй“ и няма как тази енергийна система да функционира без „Топлофикация София“. Това обаче, което в момента правите с периодичното изкупуване на дългове на „Топлофикация“ към „Булгаргаз“, в един момент ще доведе до състояние, в което и Господ да дойде, няма да може да се оправи с дълговете на „Топлофикация“ към държавата. Вие ще бъдете принудени от обстоятелствата, от това, че „Топлофикация София“ трябва да работи, тя да бъде одържавена тогава Ви го казахме още, защото няма друг начин, по който нещата да бъдат решени по начина, по който „Топлофикация“ функционира.“ Госпожо Министър, това беше, беше, което Ви казахме тогава. За съжаление, нямам какво да добавя повече от казаното преди две години. Жалкото е, че след повече от две години нищо не се е променило в отношенията държава – БЕХ – „Топлофикация София“, което е още едно доказателство, че последните четири години бяха абсолютен провал в областта на политиката на ГЕРБ по отношение на „Топлофикация София“ – провал обаче, който се измерва със стотици милиони лева, които всички ние, българските граждани, ще трябва да платим, защото няма откъде да дойдат.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

София не би могла да функционира нормално. „Топлофикация София“ не е обикновено търговско дружество. То има своите важни обществени задължения, които изпълнява, и Вие много добре знаете това. Както споменах и в моя отговор, цялата тази политика по отношение на цесиране на вземания от „Топлофикация София“ на „Булгаргаз“ датира много отдавна – от 2002 г. води началото си този процес. Но тъй като Вие споменахте за това, че по този начин се натоварва Българският енергиен холдинг, аз искам да Ви кажа кажа следното. Първо, нашата комуникация с „Топлофикация София“ е почти непрекъсната, ние търсим решение и аз съм сигурна, че такова ще бъде намерено. Що се отнася обаче до това Що се отнася обаче до това как натоварваме Българския енергиен холдинг, аз ще си позволя само няколко числа, които са очевидни, те са ясни от отчетите на Българския енергиен холдинг. 2014 г. БЕХ е на загуба 247 милиона, към настоящия момент

Сега тези средства са близо милиард и половина – наличните парични средства. Така че фактите говорят сами, а нашият диалог с „Топлофикация“ продължава и аз съм сигурна, че ние ще намерим най-доброто решение и за двете дружества, защото те са наистина важни, структуроопределящи и с голямо обществено значение. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Министър. Следващият въпрос е отново на народните представители Таско Ерменков и Жельо Бойчев относно процедурите по търсене и проучване наличието на природен газ. Господин Бойчев, заповядайте тук има една карта, може би е Ваша. ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Тук е, защото само въпроси задаваме, но накрая на мандата е така, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, аз ще задам въпроса си сериозно. Няма да припомням изявленията на министър-председателя от началото на мандата, тъй като според него към края би трябвало вече да бъдем страна, която ще изнася природен газ, предвид огромните открития, които бяха направени. мен парламентарната трибуна ми позволява такъв тип говорене за това. Госпожо Министър, най-сигурният начин за гарантиране на енергийната сигурност е наличието и осигуряването на собствен добив на енергийни източници. В конкретния случай аз говоря за природен газ. Считам, че е съвсем нормално и съвсем естествено българското правителство да стимулира интереса на всички потенциални инвеститори за провеждане и проучване на наличието на природен газ в България. Още повече, знаете, в териториалните води и на Република Турция, и на Румъния се намериха залежи с потенциал за експлоатация. В тази връзка въпросите ни към Вас са следните: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

стъпки за подкрепа на проучванията в българските териториални води на Черно море. Договорът за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1 – 21 Хан Аспарух“, разположен в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, е в сила от 14 септември 2012 г. и е за срок от пет години. С Решение № 166 от 16 март 2018 г. Министерският съвет удължи срока на разрешението за търсене и проучване на подземни богатства в посочената площ с две години, считано от 27 януари 2018 г. Това удължаване, само да кажем, е по инициатива на компаниите, които търсят и проучват в дълбоко Черно море. Впоследствие с Решение № 391 на Министерския съвет от 16 юни 2020 г. срокът на разрешението е удължен с още две години, считано от 15 май 2020 г. Към момента договорът за търсене и проучване на подземни богатства за площ „Блок 1 – 21 Хан Аспарух“ е в сила до 15 май 2022 г. с всички тези удължения, които титулярите на разрешението за търсене и проучване са поискали и съответно правителството е взело тези решения. С Решение № 814 от 16 октомври 2015 г. Министерският съвет предостави разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ за срок от пет години в площ „Блок 1 – 14 Силистар“. Към днешна дата наименованието на блока е „Блок 1 – 14 Хан Кубрат“ на компанията „Шел“. В изпълнение на цитираното решение е подписан договор, който е в сила от 7 юли 2016 г. В площ „Блок 1 – 14 Хан Кубрат“ продължава търсещо-проучвателните дейности, предвидени в цялостния работен проект и в годишния работен проект за 2021 г., а именно обработка и интерпретация на данните, получени при провеждане на първия проучвателен сондаж от площта. В зависимост от получените резултати титулярите на разрешението разполагат с възможност да заявят първо 2-годишни продължения на срока на предоставеното разрешение, тъй като договорът изтича през 2021 г. С Решение № 485 на Министерския съвет от 6 август 2019 г. е открито производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1 – 26 Тервел“ с предишно наименование „Блок 1 – 22 Терес“. На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за подземните богатства цитираното решение на Министерския съвет е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 64 от 2019 г., както и в Официален вестник на Европейския съюз от 30 март 2020 г. В определения срок по т. 4 от Решението не са закупени конкурсни книжа, поради което на основание чл. 50а, т. 1 от Закона за подземните богатства е изготвен Проект на решение на Министерския съвет за прекратяване на процедурата и е извършена предварителна подготовка за приемане на Решение на Министерския съвет за откриване на нова процедура за търсене и проучване в „Блок 1 – 26 Тервел“. Както виждате, правителството е предприело абсолютно всички действия, така че да подкрепи търсенето и проучването в дълбоко Черно море, защото ние дълбоко вярваме, че най-голямата сигурност по отношение на доставките е именно това, ако ние успеем да докажем, че у нас има такива запаси, които да гарантират добива както на нефт, така и на природен газ. Но, разбира се, това са неща, които не зависят конкретно от правителството. Това, което може да направи правителството, то го прави чрез своята подкрепа и решения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Министър. Господин Ерменков, заповядайте за реплика.

уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Да Ви напомня, че най-важният Ви приоритет в Управленската програма за 2017 – 2021 г. беше енергийна сигурност чрез собствен добив, продължаване на проучването на дълбоко Черно море чрез провеждане на процедура по търсене и проучване на „Блок Терес“ – цитирам Ви приоритета. В момента България почти няма собствен добив на газ. За целия период от четири години това правителство забави с повече от две години конкурса за „Блок Терес“. После така го организирахте, че никакъв интерес не беше проявен, както сами казахте Вие, и го прекратихте, макар че и в Румъния, и в Турция се откриват находища на газ, само ние някак си не успяхме да ги открием. Споменахте „Блок Хан Аспарух“. Спомняме си екзалтирания премиер, който ин обещаваше да се превърнем в един вид газов гигант по добив на природен газ от там. Е да де, Вашите усилия ги чуваме, ама те са някак си тъпчене на място, няма резултат, няма процедури, които да са направени, не правите нищо, с което да популяризирате тези проучвания. Всъщност накратко казано приоритетът, който Ви прочетох току-що, не беше изпълнен и може би ще трябва пак да констатираме, че тези четири години бяха нулеви по отношение на резултатите от проучванията за собствен газ в шелфа на Черно море, в това число и на територията на България. Няма да Ви напомням, че и преди това имахме питане по този въпрос как и по какъв начин придвижвате процедурите, в резултат на което един от инвеститорите най-накрая получи разрешение да проучва. Това не може да бъде политика – седим, пускаме документи, готвим документи така, че никой не ги купува, и чакаме някой да дойде и да ни обърне внимание! Политика се води активно. Политика се води по начин, по който инвеститорите трябва да бъдат заинтересовани, а не по начин, по който го правите и по който ги разгонвате. Искам във Вашата дуплика да ми кажете какъв конкретен резултат имаме – и в „Блок Хан Аспарух“, и в другите проучвания. Благодаря Ви.

Аз така съм обнадеждена от Вашия ентусиазъм, но бих искала да направя едно уточнение. Първата процедура за търсене и проучване на дълбоко Черно море, както стана ясно от отговора, е стартирана през 2012 г. Така че всичко това, което е направено в тази област, се дължи на правителството на Политическа партия ГЕРБ в различните му мандати. Нямам спомен други правителства да са дали старт на такъв тип процедури. Аз благодаря за това, че Вие също подкрепяте този наш приоритет, свързан с търсенето и проучването в дълбоко Черно море, както вече стана ясно, ние сме направили всичко необходимо, така че да може този процес по търсене и проучване максимално добре да се развива и ние да го подкрепяме. А какво ще излезе от търсенето и проучването в дълбоко Черно море, надявам се, че не обвинявате правителството за това какви запаси и залежи могат да бъдат открити на дъното на дълбоко Черно море. Това е ангажимент на компаниите, които търсят и проучват – когато те имат конкретни резултати, има съответно договор и на базата на договора те ще ни информират по съответния ред за това какво са установили. Правителството прави всичко това, което е необходимо, и правителствата на премиера Борисов дадоха старт на този процес. Мисля, че това не можете да го отречете. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ И последен въпрос към министъра на енергетиката е от народния представител Десислава Тодорова относно проекти на Електроенергийния системен оператор. Заповядайте, госпожо Тодорова.

осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, отговаря за съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни и работи за обединение на електроенергийните пазари в района. Електроенергийният системен оператор работи по реализацията на пет проекта, получили статут на проекти от общ европейски интерес, съгласно Регламент 347/2013 за изграждане на трансевропейска инфраструктура. В тази връзка моят въпрос към Вас, госпожо Министър, е: какъв е напредъкът по реализацията на проектите от общ интерес, изпълнявани от Електроенергийния системен оператор и на какъв етап е процесът на обединение на електроенергийните пазари? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Тодорова. Госпожо Министър, заповядайте за отговор.

Електроенергийният системен оператор изпълнява пет проекта от общоевропейски интерес за изграждане на 465 км нови електропроводи 400 киловолта и разширяване на четири подстанции в страната на обща инвестиционна стойност 490 млн. лв. За реализацията на проектите дружеството привлече 180 млн. лв. безвъзмездни средства от Европейския механизъм за свързване на Европа и 30 млн. лв. от Международен фонд „Козлодуй“. Два от проектите от общ европейски интерес за изграждане на вътрешните 400-киловолтови електропроводи между Подстанция „Марица изток“ и Подстанция „Бургас“ и от Подстанция „Марица изток“ до откритата разпределителна уредба на „ТЕЦ Марица Изток 3“ вече са завършени и в момента текат процедури по въвеждането им в експлоатация. Изграждането на другите два вътрешни електропровода – 400-киловолтови, също са в напреднал етап на изпълнение. Към края на януари месец тази година са изпълнени 60% от строително-монтажните работи по проекта за изграждане на 400-киловолтовия електропровод между Подстанция „Пловдив“ и Подстанция „Марица изток“. В заключителен етап е и изграждането на 86-километровия електропровод на 400 киловолта, свързващ Подстанция „Варна“ с Подстанция „Бургас“. Финализирани са 95% от строително-монтажните работи по проекта и в средата на 2021 г. се очаква въвеждането му в експлоатация. Петият проект от общ европейски интерес, изпълняван от ЕСО е междусистемният 400-киловолтов електропровод между Подстанция „Марица изток“ в България и Подстанция „Неа Санта“ в Гърция. Той е с дължина 122 км на българска територия и 29 км на гръцка територия. Изграждането на българския участък започна през март 2020 г., като към момент повече от 50% от строително-монтажните работи по електропровода са изпълнени, а съоръженията за присъединяването му в Подстанция „Марица изток“ са напълно завършени. Въвеждането му в експлоатация е планирано за 2022 г. По отношение на Вашия въпрос, касаещ пазарните обединения, интензивно се работи в тази посока. Както знаете, през ноември 2019 г. беше постигнато успешно обединение на пазарите на електроенергия на българо-румънска граница във времевия сегмент в рамките на деня. В края на 2021 г. се очаква да стартира реално работата и пазарното обединение в рамките на деня на българо-гръцката граница. В сегмент „Ден напред“ се работи активно по три проекта за пазарна интеграция – Проект за пазарно обединение в сегмент „Ден напред“ между България и Гърция, който се очаква да бъде въведен в реална работа през месец май тази година. Проектът вече е във финална фаза на развитие. Проект за пазарно обединение между България и Румъния, който се очаква да започне реална работа през август 2021 г. Към момента участващите преносни и пазарни оператори са в процес на изготвяне на подробен план за тестване на системата. И Проект за пазарно обединение между България и Република Северна Македония се очаква да бъде въведен в реална работа най-рано през първото тримесечие на 2022 г. Както виждате, това са проекти от изключителна важност за България и за българската електроенергийна система. Те са пряко свързани и с гарантиране на сигурността на доставките на електрическа енергия за българските потребители и с това България да се интегрира час по-скоро към общия европейски пазар. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Министър. Реплика? Няма да имате, предполагам – отговорът беше достатъчно изчерпателен. Уважаеми дами и господа народни представители, на основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали: – министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на един въпрос от народния представител Крум Зарков;

Илиян Тимчев и Десислав Тасков – два въпроса, и Румен Георгиев и Иван Ибришимов; на три въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Десислав Тасков; Нигяр Джафер; Десислав Тасков, Димитър Данчев и Георги Йорданов; – министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на един въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов; – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на един въпрос от народния представител Дора Янкова. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Георги Гьоков се отлага неговият въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Преди да закрия заседанието, пожелавам на всички колеги, както и на целия български народ весело, достойно и тържествено посрещане на един от най-древните традиционни празници на България Трифон Зарезан на 14 февруари! Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.